hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hvala lijepo. Predlagatelj Vlada. Prijedlog akta ste primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo hitnost postupka. U hitnom postupku objedinjuje se prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Izvješće sjednice odbora primili smo na klupe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Uvaženi državni tajnik Zoran Komar. Izvolite tajniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji se dominantno odnosi na usklađivanje odredbi važećeg zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku, i time Republika Hrvatska ispunjava još jedan od kriterija za zatvaranje poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava. Ovaj prijedlog zakona na tragu je poboljšanja, prije svega u proceduralnome dijelu ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, obitelji, bržeg rješavanja zahtjeva, jačanja uloge stranke, izmjene i dopune procesnih, ali ne i sadržajnih odredbi postojećeg Od prednosti vrijedi naglasiti da se predloženim izmjenama skraćuju rokovi za vještačenje predmeta na liječničkim povjerenstvima, skraćuju se rokovi predviđeni za reviziju postupaka, otvorena je mogućnost izravnog prikupljanja dokaza u postupku revizije, a i ojačana je uloga stranke na način da će hrvatski branitelji tijekom medicinskog vještačenja ubuduće moći postavljati izravna pitanja na zapisnik i po istim odmah dobivati odgovor. Osim izmjena i dopuna koje se odnose na usklađivanje postojećeg zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku, predloženim izmjenama u ovom zakonskom tekstu obuhvaćeno je i preciziranje postupka priznavanja prava na opskrbninu, predviđeno je donošenje posebnog pravilnika kojim će se detaljno urediti to područje zakona, potom usklađivanje određenih zakonskih odredbi sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o područjima posebne državne skrbi i još dvije kratke izmjene, jedno je preciziranje Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova kao ovlaštenih tijela državne uprave za vođenje službene evidencije i izdavanje potvrda o statusima branitelja. I drugo je preciznije određivanje, utvrđivanje tržišne cijene u razlici kod površine površine stana koji se dodjeljuje stradalnicima, dakle hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji poginulih, u slučaju kada površina stana prelazi zakonom predviđene kriterije. Na predloženi zakon od strane Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora podnesen je jedan amandman na članak 3. koji predlagatelj drži opravdanim i prihvatljivim, amandman se odnosi na nomotehničku korekciju gdje se riječ alineja koja se navodi u članku 3. zamjenjuje riječju podstavak. Josip (HSS)** Hvala državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za ratne veterane, Hvala održanoj 4. svibnja 2011. godine razmotrio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sa konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. travnja 2011. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor se ne protivi hitnom postupku kod donošenja ovoga zakona. Intencija predloženih izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema riječima predstavnika predlagatelja je u usklađivanju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sa Zakonom o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, Vlada Republike Hrvatske je zaključkom od 6. listopada 2010. godine obavezala sva nadležna tijela na usklađivanje svih propisa sa Zakonom o općem upravnom postupku u roku od 6 mjeseci. Predložene izmjene i dopune nemaju za posljedicu povećanje ili smanjenje postojećih prava niti se mijenjaju uvjeti prema kojima branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju prava. Predloženim zakonom predlaže se skraćivanje rokova u postupku revizije sa 3 na 2 mjeseca. Predlaže se mogućnost samostalnog izvođenja dokaza za drugostupanjsko tijelo u postupku revizije. Uvodi se obavezni liječnički pregled, stranke u postupku po žalbi stranke predlaže se načelo usmene rasprave prilikom pregleda stranke u Prvostupanjskom liječničkom povjerenstvu te se preciznije određuje priznavanje prava na plaćanje troškova upravnog postupka i oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. U raspravi članovi odbora podržali su predložene izmjene i dopune zakona te naglasili da će one pridonijeti učinkovitijem i bržem rješavanju zahtjeva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u ostvarivanju svojih prava. Spomenuto je usporavanje stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa nižim postotkom oštećenja organizma koje je uvjetovano, ograničeno i nedovoljnim sredstvima osiguranim za tu namjenu u Državnom proračunu RH. Nakon Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Hvala lijepo kolegi Đakiću. I budući je on prvi prijavljeni i u ime kluba HDZ-a pa mu ja dajem riječ i u ime kluba. Izvolite kolega Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa klub HDZ-a također podržava ovaj prijedlog zakona i donošenjem ovog zakona o uvjetima temeljem kojih su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji stekli prava ostaju neizmijenjeni. A predložene izmjene i dopune ovoga zakona koje su u izravnoj vezi sa usklađenjem sa Zakonom u upravnom postupku odnose se na usklađivanje odredbi sa drugim zakonima i poboljšanje praktične primjene Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i nemaju za posljedicu povećanje ili smanjenje postojećih prava nego samo poboljšavaju učinkovitost i brzinu odrađivanja te uskladbe kao što sam i rekao sa Zakonom o upravnom postupku. Ovim zakonom predviđeno je dalje postojanje revizije pozitivnih rješenja. Revizija je pravni institut koji je u područjima priznavanja prava sudionika u ratovima poznat na ovim prostorima već i duže od 60 godina. Revizija znači kontrola zakonitosti pozitivnih rješenja kojima se priznaje novčana prava i funkcija je zaštite proračuna. Ovim zakonom postupak revizije gotovo u cijelosti usklađen sa načelima Zakona o upravnom postupku i predložena revizija iz ovoga zakona nije protivna svrsi Zakona o upravnom postupku. Člankom 3. stavkom 1. ZUP-a predviđeno je da se pojedina pitanja upravnog rješavanja zakonom mogu urediti drugačije ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako nije protivno temeljnim odredbama i svrsi Zakona o upravnom postupku. Budući da su u Državnom proračunu RH osigurana i velika sredstva za isplatu trajnih prava tako je kontrola tih trošenja sredstava zasigurno jedna od zadaća revizije s obzirom da možemo vidjeti da je kroz proteklo vrijeme zbog … u 2009. godini samo u postupku revizije, odnosno revizije i žalbe poništeno ukupno oko 4 300 prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Da nije postojala revizija koja odgađa izvršenje prvostupanjskih rješenja isti bi postao konačna izvršna, došlo bi do štete za državni proračun. Ovim zakonom predviđeni su kraći rokovi za okončanje postupka revizije, odnosno predviđeni su isti rokovi kao i u postupku po žalbi zbog čega je predviđena i mogućnost izravnoga prikupljanja dokaza u postupku revizije. Postupak revizije u cijelosti promatran sada je u skladu postupka po žalbi tako da su poštivana načela žalbenog upravnog postupka. Za naglasiti je da ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja zasigurno nastupaju i donose se pozitivne posljedice i to dolazi do skraćenja roka za rješavanje predmeta u postupku revizije na način da se predlažu za postupak revizije jednaki rokovi kao rokovi za rješavanje po žalbi temeljem Zakona o upravnom postupku. U postupku revizije drugostupanjsko tijelo će brže nego dosada rješavati upravne predmete jer po ovom zakonu dobiva ovlasti za samostalno izvođenje dokaza što dosada nije bilo predviđeno. U postupku po žalbi uvodi se obavezni pregled stranke koja je izjavila žalbu kod Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, a dosada je pregled bio obavezan samo ako je to stranka izričito zahtijevala. U prvostupanjskom upravnom postupku uvodi se načelo usmene rasprave prilikom pregleda stranke na Prvostupanjskom liječničkom povjerenstvu tako da će stranka odmah tijekom pregleda dobiti mogućnost istaknuti prigovore na ocjenu oštećenja organizma te dobiti odgovore od članova vijeća Liječničkog povjerenstva na prigovore. Prestaje mogućnost za obnovu upravnoga postupka izvan rokova predviđenih Zakonom o upravnom postupku. Preciznije se uređuje priznavanje prava na plaćanje troškova upravnog postupka i oslobađanje plaćanja upravne pristojbe. Kroz sve ove zakonske izmjene koje su zasigurno vezane najvišim dijelom uz usklađenje sa Zakonom o upravnom postupku zasigurno treba reći da je poboljšanje i preciznije napisano kako se može i koristiti, a u pravilniku će biti i definirano kako se koristi koristi jednokratna tj. kako se koristi opskrbnina i tko je može koristiti u kojim uvjetima. Bilo je tu određenih spornosti pa su one tako sada definirane. Rokovi se smanjuju sa 60 na 30 dana u donošenju mišljenja liječničkih vijeća i zasigurno sve u svemu predložene i izmjene i dopune zakona idu u korist u brzinu rješavanja postupaka pred prvostupanjskim i drugostupanjskim tijelima, te se točno definira koja tijela su nadležna za koja područja djelovanja. Klub HDZ-a u potpunosti podržava donošenje izmjena i dopuna ovog zakona i nadamo se da će biti na korist Hrvatskim branitelja. Hvala lijepo kolega Đakić. Uvažena kolegica zastupnika Tatjana Šimac-Bonačić iznijet će stavove u ime kluba SDP-a. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo u ime kluba SDP-a mogu reći da podržavamo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naravno da podržavamo sve prijedloge koji će dovesti do učinkovitijeg i bržeg rješavanja upravnih predmeta i na taj način smanjiti nezadovoljstvo branitelja zbog dugotrajnih rješavanja njihovih predmeta. Dakle, ovdje vidimo usklađivanje sa Zakonom o općem postupku naravno sa idejom da se postupci posebni upravni postupci smanje na najmanju vrijednost. Ostala je revizija kao posebni upravni postupak upravo zbog toga što mogu reći na jedan način zbog kontrole nad uredima državne uprave gdje ne postoji dovoljnog kapaciteta da bi se njihovo prvostupanjsko rješenje zapravo da bi postalo izvršno. Isto tako bih rekla da ovdje bi trebalo se razmišljati u smjeru jačanja prvostupanjskog tijela da bi se to moglo raditi, da bi bili kompetentni. Na taj način bi se ubrzao postupak, a žalbeni postupci bi se u tom slučaju rješavali u ministarstvu. Govorim o decentralizaciji koja bi trebala biti u ovom segmentu. Prema tome, ovo shvaćam kao jedno prijelazno razdoblje. Pozdravljam naravno da se propisuje način i postupak o uvjetima i načinima stjecanja prava na opskrbninama, prema tome da se na jedan način ujedini praksa. Sada prvostupanjska tijela su rješavala sukladno napucima, međutim taj naputak nema snagu pravilnika i upravo zbog toga pozdravljam ovakav prijedlog. Isto tako na liječničkim povjerenstvima postupat će se po načelima vještačenja. Tako npr. kada potražuje obiteljsku invalidninu, član obitelji je nazočan na tim vještačenjima, znači on može direktno sudjelovati a ne poslije u razno-raznim žalbama samo se odugovlačiti taj proces. Ili npr. kod utvrđivanja ili mijenjanja invalidnine sada je kod vještačenja je nazočan branitelj što posebno pozdravljam. Prema tome, donošenjem ovog zakona uvjeti temeljem kojih su Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji stekli prava ostaju neizmijenjeni znači nemaju za posljedicu niti povećavanja niti smanjenja postojećih prava. Obzirom da u državnom proračunu osiguravaju se relativno velika sredstva za isplatu tih trajnih prava, a znamo da iznose 745 milijun kuna u 2010. godini, držim da je naravno opravdan i društveni interes da se odobrena sredstva za isplatu tih prava troše na zakonit način. I upravo zbog toga ovim zakonom se predviđa daljnje postojanje spomenute revizije i zapravo da bi se dobila što pozitivnija rješenja. Međutim, ja bih ovdje iskoristila priliku pa bih rekla da problemi koji muče naše branitelje su problemi koji su slični svim ostalim ljudima u našoj zajednici znači svim ostalim kategorijama osoba koje su u stanju socijalno-zdravstvene zaštitne potrebe. Dakle, kod nas još uvijek čini mi se funkcionira već onaj zastarjeli način zbrinjavanja te populacije naše kroz materijalna davanja. To znači da se većina prava odnosno pomoći koje primaju branitelji zasniva na puko davanje upravo tog materijalnog dijela. Treba on, ne kažem, ali najčešće govorimo o mirovinama, o invalidninama, te razno-razna druga prava koja se uglavnom odnose zasnivaju se na olakšicama ili oslobađanja od plaćanja. Na području pružanja usluga braniteljima pojavili su se razno-razni kao što znamo postojeći državni uredi, pa Centri za psihosocijalnu pomoć međutim mišljenja smo da su slabo organizirani sa malim sredstvima, vrlo često bez adekvatnog prostora. Ja znam da lokalna samouprava odnosno lokalno regionalna samouprava je dužna osigurati to, ali ja govorim općenito o problematici branitelja sa kadrom koji to radi vrlo često honorarno, posao često i bez adekvatne edukacije za obavljanje ovakvog složenog, vrlo važnog posla. Prema tome, ovakva situacija nažalost vrlo često može poticati da se zapada u još dublju da se tone u još dublju patologiju upravo kroz davanja ovakvih materijalnih prava, a ne gledajući ove druge potrebe branitelja. Da ne govorimo o onim vrlo grubim vijestima koje ponekad čujemo suicida odnosno nasilja u obitelji itd. na koji smo svi jako, jako osjetljivi. Prema tome, mislim da probleme branitelja ne smijemo gledati odvojeno od krize koja zahvaća čitavu našu državu i naše društvo jer sustavi vrlo često ne funkcioniraju zbog pretjerane birokracije. I ono što nas vjerojatno sve skupa brine to su često i braniteljske udruge koje su razjedinjene. Svatko ima primjerku u svojoj sredini zapravo imamo primjere u svojoj sredini. Prema tome, moram istaći ovdje kada govorimo o braniteljima da im treba razgovor i da im treba posvetiti vrijeme, da ih trebamo pažljivo saslušati i njihove probleme razumjet, znači pomoći im ne samo materijalno, nego savjetom, psihoterapijom, osnažiti ih, motivirati ih zapravo istim onim elanom pomoću kojeg su i oni branili našu domovinu. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Na redu je klub HSS-a uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kao i niz drugih zakona i ovaj zakon je potrebno uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku koji je na snagu stupio početkom prošle godine, a ujedno je potrebno to učiniti zbog zatvaranja poglavlja 23. Analizu usklađenosti Zakona o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je provela i ekspertna skupina iz Kraljevine Danske te se na temelju toga i pristupilo ovom usklađivanju. Ipak, veći dio onog što se mijenja odnosi se na terminološko usklađivanje dok je tek manji dio potrebno uskladiti s načelima Zakona o općem upravnom postupku. Ovaj zakonski prijedlog donijet će određene promjene za koje mi u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da će se pozitivno odraziti na njegovu provedbu u praksi. Prije svega, to se odnosi na skraćivanje rokova za rješavanje predmeta u postupku revizije kao što su rokovi za rješavanje žalbi na temelju Zakona o općem upravnom postupku. Nadalje, u postupku revizije drugostupanjsko tijelo će brže rješavati upravne predmete budući da dobiva ovlasti za samostalno izvođenje dokaza, a što do sad nije bio slučaj. se u žalbenom postupku uvodi obvezni pregled stranke koja je izjavila žalbu kod drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, dok je do sad pregled bio obvezan samo ako je to stranka izričito tražila. Uz to se u prvostupanjskom upravnom postupku uvodi načelo usmene rasprave prilikom pregleda stranke na prvostupanjskom liječničkom povjerenstvu tako da stranka odmah tijekom pregleda ima mogućnost prigovoriti ocjeni oštećenja organizma i na taj prigovor dobiti odgovore od članova Vijeća Liječničkog povjerenstva. Obnova upravnog postupka izvan rokova predviđenih Zakonom o općem upravnom postupku više neće biti moguća te se uz to preciznije uređuje i priznavanje prava na plaćanje troškova upravnog postupka i oslobađanje od plaćanja upravne pristojbe. Potrebno je istaknuti da se donošenjem ovog zakona neće mijenjati uvjeti na temelju kojih su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove obitelji stekli prava te smatramo da će predložene izmjene i dopune zakona o kojima danas raspravljamo pozitivno utjecati na njihovo ostvarivanje, uz naravno već spomenutu obavezu zakonskog usklađivanja. Dobro je što je revizija pozitivnih rješenja ovim zakonskim prijedlogom i dalje predviđena budući da je u pitanju kontrola zakonitosti pozitivnih rješenja na temelju kojih su priznata novčana prava što je zaštita proračuna te je uz to postupak revizije gotovo u cijelosti usklađen s načelima Zakona o općem upravnom postupku. Obzirom da se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju relativno velika sredstva za isplatu trajnih prava tako je u 2010. godini taj iznos iznosio negdje oko 745 milijuna kuna, u interesu je svih hrvatskih građana da se ta sredstva troše na zakonit način što do sad, moramo reći, baš uvijek i nije bio slučaj. Naime, u 2010.godini je zbog nezakonitosti u postupku revizije i žalbe ukupno poništeno oko 4300 prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Bez revizije koja odgađa izvršavanje prvostupanjskog rješenja ona bi postala konačna i izvršna i što bi dovelo do štete za državni proračun. Nije sporno da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji imaju prava i ta se prava ovim prijedlogom neće mijenjati. Stoga mi u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da je potrebno učiniti sve kako se iza onih koji su zaslužni za obranu Hrvatske ne skrivaju oni koji su ta prava stekli na ovaj ili onaj način ili pribavili i ako na njih nemaju pravo. Tome se svakako mora stati na kraj, a posebice u ovakvim gospodarskim uvjetima ne smijemo to dozvoliti. Stoga klub Hrvatske seljačke stranke podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. uvaženom zastupniku. Iscrpili smo prijave po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Ivan Škaričić. Izvolite, kolega. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Izmjene i dopune ovog zakona potrebno je uskladiti sa ZUP-om, a to je i uvjet za zatvaranje poglavlja 23 u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom. Ove izmjene i dopune rezultat su i analize koju je obavila danska ekspertna skupina te se temeljem te analize usklađuju odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa odredbama ZUP-a. Nabrojit ću pozitivne posljedice donošenja ovog zakona. Skraćuju se rokovi za rješavanje predmeta u postupku revizije, zatim u postupku revizije drugostupanjsko tijelo će brže nego do sada rješavati upravne predmete jer sada dobiva ovlasti za samostalno izvođenje dokaza. U postupku po žalbi uvozi se obavezni pregled stranke koja je izjavila žalbu kod drugostupanjskog …/Ne razumije se./… povjerenstva, a do sada je to bilo samo na izričiti zahtjev stranke. Zatim, u prvostupanjskom postupku uvodi se načelo usmene rasprave prilikom pregleda stranke tako da stranka odmah dobiva mogućnost prigovora, a isto tako i odgovora od strane Liječničkog povjerenstva. Zatim, prestaje mogućnost za obnovu postupka izvan rokova predviđenih ZUP-om donošenjem ovog zakona prava koja su stekli hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji ostaju nepromijenjena što je jako važno. Ovim zakonom predviđeno je i daljnje postojanje revizije pozitivnih rješenja. Zatim, ovim zakonom postupak revizije usklađen je sa ZUP-om te sve ovo što je navedeno predstavlja određene poboljšice u odnosu na postojeće stanje time će prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji biti dodatno lakše i brže apsorbirana te ću osobno podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo. I kolega Mato Bilonjić dostavio je prijavu za učešće u raspravi po ovoj točki pa izvolite kolega. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine tajniče, kolegice i kolege. Naime evo, samo nekoliko riječi. Zasigurno ovim usklađivanjem zakona da se poboljšava status hrvatskih branitelja u proceduralnom dijelu gdje se skraćuju određeni rokovi, a samim tim tim i branitelji dolaze prije do svojih rješenja, odnosno da li kroz redovito ili kroz ovaj žalbeni dio. što valja napomenuti da je ovom izmjenom zakona riješeni problemi hrvatskih branitelja koji su nastanjeni na područjima od posebne državne skrbi, da je točno opisano znači njihovo stambeno zbrinjavanje u vlasništvu objekata koji su da li kuća ili stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. A ovim zakonom koji će ovih dana biti i u proceduri, znači Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima od posebne državne skrbi riješit će se i još jedan problem koji imamo na samom terenu. prije nego što je stupio na snagu Zakon o darivanju objekata, znači stambenih da li u obliku kuće ili građevnog materijala ili stana branitelji prije toga koji su umrli, njihove obitelji po dosadašnjim zakonima nemaju pravo na darovnice. nemaju pravo na darovnice. Međutim, ovim zakonom se precizira da i obitelj umrloga ne samo poginulog branitelja, nego umrlog branitelja znači ima pravo na taj dio. Još ću se samo osvrnuti nešto što nam se dosta dešava na samom terenu, a to je u članku 35. kod upošljavanja tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, te druga tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno prilikom zapošljavanja službenika, namještenika dati prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa uz slijedeći redoslijed. Dijete umrlog, stradalog hrvatskog branitelja bez oba roditelja RVI Domovinskog rata, član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, dragovoljac Domovinskog rata, hrvatski branitelji i Domovinski rat. stavkom dva javne službe, javne ustanove izvan proračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu jedinice lokalnih, područne regionalne samouprave imaju tu istu obvezu. Mi znamo da nam se na terenu na žalost dešava da oni koji raspisuju natječaj da se natječaj raspisuje tako da se unaprijed zna, poglavito na lokalnim razinama u komunalnim poduzećima i u agencijama da se raspiše natječaj baš po diplomi kako ima netko tko treba biti primljen i onda imamo jednu zapreku da hrvatski branitelj u tome u tome dijelu ne mogu imati tu prednost, odnosno kao ne ispunjavaju uvjete pa evo iako je u članku 35. stavak 4. kazao da će to raditi inspektorat. Mislim da bi inspektorati morali uz onaj dio, znači kad zaprime da ne dozvole da se donese rješenje o primanju dok god se rješenje ne riješi da bi se trebalo rješavati u korist hrvatskih branitelja poneki natječaji tako izgledaju kao da su nacrtali čovjeka. Samo što mu nisu sliku zalijepili na oglasnu ploču i kažu tražimo tog i tog čovjeka. I mislim da su hrvatski branitelji poglavito na na općinskim, gradskim i županijskim razinama zaslužili da se još jedan mali koračić napravi. Evo iz ovih izmjena se napravilo dosta koraka prema olakšanju života i prava hrvatskih branitelja. Ali mislim kod ovoga zapošljavanja da bi još jedan puta u ovom inspektoratu trebalo vidjeti s njima da se ne može pisati natječaj maltene kao da su njegovu sliku stavili i godište i sve ostalo. Hvala lijepo. Svakako podržat ću i zahvaljujem ministarstvu na ovom prijedlogu u ime svih onih branitelja poglavito mojih vojnika koji su sa mnom bili u ratu. Hvala lijepo kolega zastupniče. Iscrpili smo sve prijave za pojedinačnu raspravu, stoga ja zaključujem ovu točku, a glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. A vjerujemo da će uvjeta biti sutra u 12,00 jer je za 12,00 sati najavljeno glasovanje. Obradili smo sve ono što su nam odbori i službe za današnju sjednicu pripremili. Znači da smo bili vrijedni, pa ćemo onda i današnju raspravu privesti kraju. A sutrašnju po običaju u 9,30 započeti s točkom 30. To je Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije, razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca Hvala vam lijepo na konstruktivnom učešću u raspravama. Zaključujem današnju sjednicu.